**Milinović, Darko (HDZ)** Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o financiranju usuglašenog između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske o dodjeli pomoći iz instrumenata za pretpristupnu strukturnu politiku za sljedeću mjeru regionalni centar za gospodarenje otpadom Bikarac, u Šibensko-kninskoj županiji, Hrvatska, Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Kod utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo primjenu hitnog postupka. Prijedlog akta primili ste u pretince. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Odbor za financiranje i državni proračun. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Državna tajnica, gospođa Martina Dalić. Izvolite! Hvala lijepo. Projekt čiji je sporazum o financiranju ovdje predložen za potvrđivanje realizirat će se u Šibensko-kninskoj županiji i znači izgradnju novog komunalnog odlagališta otpada na području Bikarac, saniranje i zatvaranje postojećeg odlagališta, saniranje odlagališta otpada u Pirovcu te provođenje pilot projekta recikliranje i razvrstavanja otpada u gradu Šibeniku. Ovo što se predlaže financirati temeljem ovoga Memoranduma predstavlja ustvari prvu fazu ukupnog saniranja načina zbrinjavanja komunalnog otpada u Šibensko-kninskoj županiji jer iza ovoga je predviđena druga faza koja će osigurati cjelovito rješenje za sva mjesta u županiji. Ukupna vrijednost ove investicije je 8,8 milijuna eura od čega se iz sredstava ISPA predlaže financirati 6 milijuna eura dok nacionalno sufinanciranje iznosi 2,8 milijuna eura koje je podijeljeno između sredstava Fonda za zaštitu okoliša u visini 1,252 milijuna eura i sredstava grada Šibenika 1,57 milijuna Očekivano trajanje projekta i njegov dovršetak je do kraja 2010. godine. Projekt će se provoditi kroz 6 ugovora o nabavci roba i usluga kao i u slučaju prethodnoga projekta pripreme za pripreme natječajne dokumentacije za otvaranje natječajnog postupka za izvođenje, nabavki roba i usluga, izvođenje radova jesu u tijeku te će neposredno po potvrđivanju ovoga sporazuma biti moguće i otvoriti

Gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice, kolege i kolegice! Naime, i ovaj zakon je Odbor razmotrio i ima također primjedbu na dio teksta koji je preveden sa engleskog na hrvatski pa mi zato dozvolite da još jedanput naglasim stav Odbora. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Vlade Republike Hrvatske da se sukladno članku 159. Poslovnika Sabora predloži zakon, da se donese po hitnom postupku. U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja istakao je da je potvrđivanje navedenog memoranduma predstavlja pravnu osnovu za korištenje financijskih sredstava pomoći Europske unije iz predpristupnog programa ISPA za predmetni projekt. Projektom će se osigurati i poboljšati standard gospodarenja otpadom na području Šibensko-Kninske županije. Projekt je podijeljen u dvije etape. A ova mjera pokriva samo prvu etapu projekta koji obuhvaća izgradnju novog regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac, saniranje i zatvaranje postojećeg odlagališta. Saniranje komunalnog odlagališta otpada u Pirovcu. Te provedbe, provođenje pilot projekta recikliranja i razvrstavanje otpada u gradu Šibeniku. U raspravi na Odboru istaknuto je da u tekstu prijevoda memoranduma na hrvatski jezik potrebno u prilogu 3.2 odjeljku 10., 2. stavku, prvoj rečenici podstavka a) doraditi izračaj sukladno izvorniku na engleskom te riječi štogod je manje zamijeniti riječima pri čemu se u obzir uzima niža vrijednost. Ja molim predlagatelja da to prihvati jer nismo pisali amandmane. To je uređenje teksta kod štampanja. Odbor je inače jednoglasno podržao i prijedlog za donošenje ovog zakona. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Odbor za financije i državni, prelazimo na raspravu. U ime Kluba Hrvatske demokratske zajednice uvaženi zastupnik Perica Bukić. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice Ministarstva financija, uvaženi kolege zastupnici. Poznato vam je da je Republika Hrvatska do sada kroz CARDS i PHARE programe dobila oko 10 milijuna EUR-a za usklađenje tj. svojevrsnu modernizaciju našeg zakonodavstva i razvoj dostatnih kapaciteta za zaštitu okoliša. Od ove godine počinje pritjecanje i konkretnih financijskih sredstava za nominirane investicije upravo u zaštitu okoliša. Koliko je to iznimno važno nama kao relativno maloj zemlji po površini i po broju stanovnika i možda u ekonomskoj smislu ali ipak velikoj u potencijalu korištenja najboljih prirodnih resursa važnih za održivi razvoj, bit će nam jasnije svima ako samo pokušamo razumno percipirati podatak. Da se reciklažom samo jedne tone papira štedi čak 10 mladih stabala, oko 50 tisuća litara vode i oko 40% energije potrebne za proizvodnju papira od se ne razumije./ … te smanjuje onečišćenje za 95% u odnosu na uobičajenu proizvodnju iste količine papira. Ako kažemo da plastici treba u zavisnosti od podvrste od 100 do čak 400 godina za razgradnju na odlagalištu, a da je dovoljno reciklirati samo 5 dvolitrenih boca od … /Govornik se ne razumije./ … ambalaže da bismo dobili plastični materijal za proizvodnju jedne skijaške jakne mislim da dalje ne treba trošiti riječi na nužnost potpuno i bezrezervnog usmjerenja naše zemlje ka najvišim europskim i svjetskim standardima u očuvanju prirodnog okoliša za buduće naraštaje. U tom smislu Sabor Republike Hrvatske ima gotovo povijesnu odgovornost da podupre, potakne i što kvalitetnije odradi prihvaćanje onih normi iz zakona i pravilnika u zaštiti okoliša koje su najbolje i najprihvatljivije za našu zemlju i perspektivu korištenja prirodnih resursa budućih generacija. Te da potakne stručna tijela nadležnih ministarstava na razvijanje i predlaganje suvremene i financijski prihvatljivije modele za investicije na području zaštite okoliša kako bi efekti ukupnih napora naše države na tom polju bili veći i bolji kako u ekološkom tako i u ekonomskom smislu. Naravno da mi u Klubu HDZ-a dajemo punu podršku donošenju ovog Prijedloga zakona i s ovog mjesta javno izražavam puno zadovoljstva radom Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Također zahvala i stručnom timu iz Ministarstva financija te poduzetim aktivnostima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pogotovo u zadnje dvije godine a zbog činjenice da su postignuti iznimni efekti u čišćenju okoliša pa se već i druge države i autoriteti u «west menagementu» jako interesiraju za naše modele zbrinjavanja pojedinih vrsta otpada koje smo uveli ili upravo uvodimo u svakodnevnu praksu. Mislim da možemo biti ponosni na takve rezultate i zaželimo im uspjeh u daljnjem radu. Isto tako drago mi je kako ovom prigodom mogu sa velikim zadovoljstvom reći da je upravo Šibenik tj. Šibensko-Kninska županija u samom vrhu po uspješnosti korištenja predpristupnog ISPA fonda. Naime naš šibenski tim je sa stručnim suradnicima iz nadležnih ministarstava i Fonda postigao u potpunosti prvi zadani cilj u projektu «Regionalni centar za gospodarenje otpadom Bikarac» te je u listopadu prošle godine potpisan ključni financijski dokument, financijski memorandum kojim smo osigurali čak 6 milijuna EUR-a sufinanciranja iz predpristupnog ISPA fonda. Stručnjaci kažu da je ovaj projekt iznimno kompliciran te proceduralno dokumentaciji i tehnički izuzetno zahtjevan za obradu pa je time naš zajednički uspjeh i veći. Čestitam svima koji su nam pomogli u tome. Čestitam i naravno našem timu u Šibeniku i mislim da ih treba zadužiti s ovog mjesta da pomognu i drugima da svojim znanjem i iskustvom u menagementu dobivanja sredstava iz predpristupnih fondova i treningu domaćih kadrovskih kapaciteta što je pored financijskog aspekta također cilj ISPA fonda. Za sada je prema aplikaciji koja je prošla Bruxelles predviđeno da se projekt provede kroz dvije faze od kojih je prva faza teška oko 11 i pol milijuna EUR-a i rješava najvažnija pitanja budućeg gospodarenja otpadom u županiji te je bez većeg sufinanciranja grada Šibenika i Fonda za zaštitu okoliša ne bi bilo moguće realizirati. podjednako sufinanciraju projekt do punog iznosa. Projekt je dizajniran tako da se u prvoj fazi u potpunosti sanira i zatvara stara ploha najvećeg odlagališta u županiji Bikarac. Kreira se novi moderni centar sa svim propisanim zaštitama i ekološkim normama za gospodarenje komunalnim otpadom. Nabavlja se oprema i radni strojevi za centar. Provodi se pilot projekt odvojenog prikupljanja otpada i obavljaju se tehničke pripreme za drugu fazu. Druga faza će obuhvaćati znači potpunu sanaciju i zatvaranje svih dosadašnjih brojnih neadekvatnih i nezbrinutih lokacija za odlaganje otpada na području cijele županije. Izgradnju dvije moderne prekrcajne stanice disperzirane na području županije kako bi ostale jedinice lokalne samouprave imale manje transportne troškove do regionalnog centra. Nabavu specijalnih vozila za transport od prekrcajnih stanica do regionalnog centra za gospodarenje otpadom. Po svemu sudeći i druga faza projekta će biti tehnički ali i financijski također zahtjevna i predstoji ozbiljan posao na izradi dokumentacijske podloge za tzv. IPA aplikaciju jer bismo takav obiman posao teško na drugi način mogli isfinancirati. Nakon što centar bude izgrađen u njemu će se gospodariti otpadom po najvišim europskim standardima a odlagat će se svega petina današnje mase komunalnog otpada i to na način koji ni u čemu nema sličnosti sa različitim odlagalištima. Jer se posebno zbrinjava i tretira tlo, oborinske i … /Govornik Naš tim u Šibeniku već inicira kontakte s Ministarstvom zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i Fonda za suradnju na pripremi dokumentacije za financiranje druge faze te i naravno želimo i dalje puno radnog elana i sreće da ostvare zadani cilj. Mi smo tu da im damo punu potporu u tim nastojanjima. Što se tiče izloženja prve faze projekta Šibenska jedinica i projekte implementacije u tvrtki Gradska čistoća koja je određena za nositelja ukupnog projekta regionalni centar Bikarac i već priprema svu potrebnu dokumentaciju. ukupno 6 tender dosjea za radove, za tehničku pomoć, za odnose sa javnošću te za nabavu opreme pilot projekt odvojenog prikupljanja otpada i za nadzor radova i proslijedili na nadležna ministarstva. Očekujemo daće delegacija europske komisije uskoro dobiti sve tender dosjee koje smo dostavili te da ćemo na proljeće pustiti i prvi natječaj u proceduru. Dakle uskoro su stručnjaci delegacije Europske komisije na potezu pa ne možemo iz tog razloga preciznije odrediti rok objave natječaja. Ovih dana puno je posla u županiji i na organizaciji potpisa glavnog županijskog sporazuma za Bikarac, znači sporazum u suglasnosti jedinica lokalne samouprave za regionalni centar. Taj je dokument iznimno važan jer predstavlja jedan od uvjeta za konačno dobivanje sredstava iz fonda. Pored navedenih aktivnosti projekta jedinica priprema i reinžinjering poduzeća kako bi se uveli standardi poslovanja prilagođeni budućem regionalnom centru te se uvodi i poseban odjel interne kontrole svih procesa u projektima i tekućem poslovanju. Na kraju koristim prigodu da predložim konkretne mjere za redizajn naših isplativa na svim razina na način da i formalno i stvarno ako treba i posebnim pravilnicima ojačamo ulogu sektorskih koordinatora ISPA programa, bez obzira u kojem se trenutno ministarstvu nalazi, jer oni moraju imati konkretnu i veću operativnu moć radi učinkovitijeg i bržeg donošenja operativnih odluka i organiziranja svakodnevnih aktivnosti na provođenju … i da se inicira osnivanje posebnog tijela za pripremu dokumentacije za pretpristupne fondove kako bi dokumentacija brže išla prema cilju i kako bi postojala samo jedna točka od krajnjeg korisnika do delegacije Europske komisije. Ove dvije predložene promjene su operativne i doprinijele bi da se cijeli administrativni proces značajno ubrzo, što može u budućnosti značiti i puno više sredstava iz fondova. Zahvaljujem na pozornosti. Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik Jozo Topić. Uvaženi zastupnik Topić, sekundu, ja vas molim. Krivo su ovdje složene prijavnice. U ime kluba HSS-a, uvaženi zastupnik Markov. Ja se ispričavam. Hvala lijepa. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani predstavnici Vlade Republike Hrvatske, kolegice i kolege. Naravno nema održivog, nema kvalitetnog i nadasve nema razumnog razvoja bez rješavanja gorućeg preduvjeta za razvoj, posebno na onim prostorima Republike Hrvatske koji su posebno osjetljivi, da ne kažem posebno kvalitetni, a to je zasigurno jadranski sliv, prostor koji se počesto spominje kao najvažniji resurs. Naravno da treba dobiti i da se prije svega trebaju ostvariti preduvjeti da on takav kvalitetan i ostane. Da bi se to dogodilo, da bi se to tako i bilo nužno je prići rješavanju možda u ovom momentu uz prostornu regulativu koja bi trebala precizirati koliko čega i gdje može biti, a to nikako da napravimo pa da kažemo koliko na prostoru Jadrana i jadranskih otoka ima mjesta za hotelske ležajeve, koliko za stanovništvo koje će tu trajno boraviti, koliko za dnevne posjetitelje i to naprosto projekcijama pokušamo definirati koje su ne samo vrijednosti prostora nego koji su i potencijali prostora. Jer u situaciji kad nemamo definirane potencijale prostora onda se vrlo teško braniti i od opasnosti nasrtaja na taj prostor. Odlagališta, smeće, sve ono što čini to je jedan od onih koji ugrožavaju prostor i ljude. Borba sa tim može biti samo cjelovita, može biti samo potpuno organizirana ali i jedinstvena. Zašto to govorim? Mi smo do sada u ovoj i kratkoj i dugoj hrvatskoj povijesti bili svjedoci da su postojali razno razni modeli sustava odlaganja smeća, načina zbrinjavanja tog smeća, postojale su razno razne ideje pa i u našoj Šibensko-kninskoj županiji kako i na koji način se može organizirati prikupljanja smeće bilo na otocima bilo na kopnu. I svjetlo dana u principu nije ugledalo do sada niti jedno rješenje. Ja sam isto tako uvjeren da je ovo rješenje koje se nudi na Bikarcu kao regionalnom centru na dobrom tragu da se kvalitetno riješi pitanje regionalnog odlaganja otpada, a koji bi na kvalitetan način pokrio potrebe i gospodarstva i stanovništva i prostora Šibensko-kninske županije. Naravno problemi koji će ostati i nakon što je Bikarac dobio građevinsku dozvolu i nakon njegove sanacije i nakon prelaska u drugu fazu i nakon korištenja pretpristupnih fondova Europske unije su problemi o kojima treba danas misliti. Naime, svi smo isto tako svjedoci da rješavanje tog problema treba biti usklađeno sa mogućnošću naših građana. Naime, pitanje cijene po kojoj će se otpad zbrinjavati, cijene koje će plaćati domaćinstva, sve većih komunalnih naknada koje su jasno nužne i ukoliko želimo visoke standarde moramo imati i taj dio ispoštovan. činjenica je da se u nekim jedinicama lokalne samouprave suočavaju čelnici tih jedinica lokalne samouprave, a želeći, a to je naravno preduvjet posebno kad se govori o turističkim mjestima izgradnja otpadnih sustava, biopročišćivača, one izvrsnosti koje trebamo i u infrastrukturi pružiti i sebi i turistima jako puno košta. Razni modeli koji su se tu testirali doveli su do toga da u nekim prognozama vrlo teško se takva opterećenja mogu u potpunosti prenijeti na naše građane na korisnike. Naravno da je to dio uključivo i ove financijske izazove koji nisu nimalo za zanemariti. naravno da će jedno takvo odlagalište gdje će se u taj regionalni centar iz svih ostalih predjela županije kroz 2 ili 3 među centra dovoditi ukupan otpad i tamo dalje reciklirati, uništavati ili pripremati za neku drugu funkciju, da će iziskivati određene troškove. Zbog toga je nužno i sa jedinicama lokalne samouprave čim prije u potpunosti dogovoriti i sporazumno urediti odnose koji bi trebali vladati da se već sada može precizno planirati jedna takva aktivnost, ali i da se vidi kakav bi i da li bi to bio dodatni trošak za naše građane i u kojoj bi mjeri ovako kvalitetniji i bolji način zbrinjavanja otpada mogao na onoj drugoj strani utjecati na negativan negativan način, jasno povećavajući troškove ionako visokih nameta koji pruža svakodnevni život. Ne želeći jasno nimalo negativno se izraziti prema ovom Prijedlogu zakona o potvrđivanju Memoranduma o financiranju usuglašenog između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske. Mislio sam da je sasvim primjereno upozoriti da se se prihvaćanjem ovog Prijedloga zakona stvorila jedna dobra osnova da se upravo ova pitanja koja su još uvijek neprevladana ili još nisu u potpunosti usuglašena. I postoji različito tumačenje o tome na koji način će taj regionalni centar operativno djelovati, onda je ovo dobra prilika da upravo čelnici lokalne samouprave i uprave jasno pod paskom Središnje državne vlasti, urede ono što je u njihovoj nadležnosti i da se na taj način osigura jedan dobar odnos koji je rezultat prije svega kvalitetnog iskoraka, ali i potrebe oko ovog prostora da se pitanje sanacije otpada rješava upravo na ovakav način. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik Topić. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana gospođo državna tajnice Dalić i poštovani gospodine državni tajniče Ružinski. Poštovane kolegice i kolege zastupnici. Evo ja ću se također uključiti u ovu raspravu o ovom Prijedlogu kojega podržavam kao što ga podržava vjerujem i većina i vjerujem svi zastupnici u ovome Domu, a ne samo mi zastupnici. Vjerujem da ovaj prijedlog će podržati i svi žitelji naše županije. Provođenje spomenutog Memoranduma predstavlja pravnu osnovu za korištenje financijskih sredstava pomoći Europske unije i pretpristupnih programa ISPA za predmetni projekt. Potrebno je istaknuti da je vođenjem jasne proeuropske politike sadašnje Vlade doktora Ive Sanadera Republika Hrvatska stvorila stvarne uvjete da je Hrvatska postala kandidat za članstvo u Europskoj uniji i da pristupni pregovori po pojedinim poglavljima tako vrlo dobro idu. Da smo ovih dana imali i pohvalu od povjerenika Europske zajednice za pregovore sa Hrvatskom, gospodina Degerta. Zahvaljujući upravo takvoj politici Hrvatska je u prilici koristiti i ova sredstva pretpristupnih programa Europske unije o kojima upravo sada govorimo a to su PHAR program, ISPA i SAPARD. Ukupni iznos odobrenih sredstava i spomenutih fondova je za 2005. i 2006. godinu iznosi 245 milijuna eura. Posebno me veseli kao zastupnika iz Šibenika, iz Šibensko-kninske županije što će iz ovog spomenutog ISPA programa za projekt Bikarac prema ovom Memorandumu Šibensko-kninska županija riješiti veliki komunalni problem. Izgradit će se regionalni centar za gospodarenje otpadom, prema, u prvoj fazi prema projektu 8 milijuna i 823 tisuće dolara. Naravno, najveći dio ovih sredstava dolazi upravo iz ISPA programa i to u iznosu od cca 6 milijuna eura, a ostatak otprilike u polovičnom iznosu snosi Grad Šibenik i Fond za zaštitu okoliša. Ovaj projekt je izuzetno značajan za Šibensko-kninsku županiju jer Županija šibensko-kninska ima zaista dosta poteškoća u zbrinjavanju otpada a sličnih problema imaju i ostale županije u državi Hrvatskoj. Sada imamo u Šibensko-kninskoj županiji 8 aktivnih odlagališta smeća koji koriste 15 15 gradova i općina dok 4 općine, na području 4 općine uopće nemamo kvalitetnoga, odnosno nemamo organiziranoga prikupljanja otpada. Znači, na području naših županije postoji veliki broj divljih odlagališta otpada. Prema tome, u Šibensko-kninskoj županiji sadašnje stanje možemo reći da je otprilike u 3 rečenice evo ovako. Nema organiziranog, redovite službe prikupljanja otpada na cijelom području županije. U županiji postoji veliki broj divljih odlagališta koje treba zatvoriti i sanirati i naravno od ovih postojećih odlagališta otpada nijedno ne ispunjava zakonske i ekološke uvjete koje se danas zahtijevaju i traže. Prema tome, ovaj projekt Bikarac je prvi projekt u Republici Hrvatskoj u skladu sa Hrvatskim nacionalnim planom gospodarenja otpadom i naravno u skladu je sa direktivama Europske unije. Izgradnjom tog regionalnog centra gospodarenja otpada na Bikarcu u blizini sadašnjeg deponija ili odlagališta smeća koje, uz to treba napomenuti, se i nalazi i blizu ceste koja ide preko Boraja iza Splita, a naravno u blizini je i samog grada Šibenika kao i nove industrijske zone Podil, izgradnju novog regionalnog centra za gospodarenje otpada u blizini sadašnjeg odlagališta Bikarac, stvorit će se uvjeti za kvalitetno zbrinjavanje otpada ne samo za grad Šibenik nego također i za cijelu županiju. Kad znamo od kolikog je to značaja ne samo za kvalitetu življenja na području grada Šibenika i naše županije ovaj projekt, on je izuzetno značajan i iz gospodarskih razloga. Kako je Šibensko-kninska županija, županija koja ima izuzetno razvedenu obalu i njeno gospodarstvo bitno ovisi o turističkoj djelatnosti, a turizam i turistička djelatnost teško idu ako nemamo primjerenu primjerenu zaštitu prostora, primjerenu zaštitu ekološku zaštitu naše obale, a tim više treba istaći da je Šibensko-kninska županija također posebna po velikom potencijalu pitke vode koja je jedan od značajnih gospodarskih potencijala i ne samo naše županije nego Republike Hrvatske. Jer treba podsjetiti da na području Šibensko-kninske županije izvire pet rijeka što većih, što manjih, ja ću nabrojiti neke važnije od njih: Zrmanja, Krka, Cetina čak i prema tome zaštita okoliša je za našu županiju izuzetno bitna. I na kraju želio bih još jednom pohvaliti i odati priznanje Ministarstvu za Ministarstvu za zaštitu okoliša, graditeljstva za ovako velike učinke koje su učinili u ove tri godine, jer smo jedno sustavnom organiziranom politikom zbrinuli preko 162 odlagališta, a u međuvremenu doneseni su značajni zakonski akti kao Zakon o otpadu, donešena je i Strategija gospodarenja otpadom, doneseni su i mnogi podzakonski dokumenti koji nam omogućavaju sustavno zbrinjavanje pojedine vrste otpada. Evo sada je upravo u akciji i zbrinjavanje krutog otpada, tj. starih automobila. Ovaj cijeli projekt naravno je potpomognut od samog ministarstva, ali treba istaći i to će biti moja završna rečenica i pohvaliti županijske službe u Šibeniku na čelu sa bivšim županom gospodinom Stančićem koji su na vrijeme prepoznali problem problem zaštite okoliša i pokrenuli su cijeli postupak u zbrinjavanju, u izradi dokumentacije da bi se došlo do ove faze u kojoj jesmo. prihvatiti, da ćete prihvatiti uvažene kolege i kolegice ovaj korisni projekt ne samo za Šibenik nego za cijelu Hrvatsku.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Topić možda nisam dosta dovoljno pažljivo slušao vaše izlaganje, ali čini mi se da ste rekli da je lokacija odlagališta otpada iznad ceste i nisam shvatio vašu misao, da li je po vašem mišljenju to dobro ili nje i vjerujem da postoji Stručna studija utjecaja na okoliš navedene lokacije koja mora dati točno mišljenje, stručno mišljenje da li je to dobro ili nije. Odgovor na repliku. nas u Šibeniku da bi se moglo u 10 minuta sve reći i objasniti. Naime sadašnja lokacija odlagališta otpada Bikarac, a i govorim o ovom novom projektu koji se zove Bikarac, jer on de facto će biti izgrađen neposredno u sadašnju lokaciju otpada Bikarac. Ta lokacija bez primjene moderne tehnologije i svih ovih zaštitnih mjera je izuzetno nepovoljna jer sa te lokacije Bikarac mi smo na području Šibensko-kninske županije da bi ništa drugo imali izuzetno puno požara koji su se kretali već prema tome da li puše bura ili jugo. Jednom u pravcu prema mostu, u smjeru zapada prema Zadru, drugi puta u pravcu Žaborića i amo na ovu drugu stranu prema Splitu. Tako da je cijeli taj krajolik od Bikarca i u zaleđu Šibenika bio obrastao šumom koji je zahvaljujući nebrizi i lošem lošem deponiranju otpada svako malo imali smo velike požare, a prema tome lokacija ako se primjereno ne uredi ona je stvarno nepovoljna, a s druge strane i blizina same ceste i blizina obale, a sada se u neposrednoj blizini gradi, ustvari počela je i u početku je izgradnja nove industrijske zone Podinj. Hvala.